Ivković** Hvala.Poštovani predsedavajući, poštovani ministarko sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, izmenama Zakona o plovidbi, lukama na unutrašnjim vodama o kojima danas raspravljamo predviđena su nova rešenja koja se tiču tehničkog održavanja vodnih puteva za koje Srbija ima međunarodnu obavezu, zatim podizanja nivoa sigurnosti u obavljanju vodenog saobraćaja, suzbijanje sive zone u oblasti iznajmljivanja plovila za rekreaciju vrši se usklađivanje sa Zakonom o privatnom obezbeđenju, sa Zakonom o istraživanju nesreće u vazdušno-železničkom i vodnom saobraćaju kao i sa propisima EU, o čemu je više govorila moja koleginica Stefana Miladinović, kao ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe.Činjenica je da Srbija ima veliki potencijal za razvoj transportnog i putničkog saobraćaja na unutrašnjim vodama. Vlada Republike Srbije prepoznaje značaj infrastrukturnog ulaganja u reku Dunav koji pre svega predstavlja veoma važan transportni koridor ali je takođe značajan kao resurs za razvoj i regionalnog turizma.Primenu turizma.Primenu u praksi ovih izmena i dopuna Zakona o plovidbi, lukama na unutrašnjim vodama će s jedne strane ukloniti neke nedoumice, a sa druge strane omogući će se razvoj infrastrukture, turizma i zapošljavanja i što je možda najvažnije stvori će se uslovi ili većih inostranih investicija.Za

Usaglašavanje sa zakonom o privatnom obezbeđenju doprineće suzbijanju kriminala na reci jer se predviđa domaća brodarska privredna društva ili luke organizuju sigurnosnu zaštitu i to u ugovornim angažovanjem subjekata licenciranim za obavljanje delatnosti privatnog obezbeđenja ili kao organizovanu samozaštitnu delatnost.Luka Smederevo ima veliki značaj za unutrašnji plovni saobraćaj, jedna je od najvećih utovarno-istovarnih na Dunavu, a od 1996. godine i pristanište za međunarodni rečni saobraćaj. Ovde godišnje pristane oko tri hiljade brodova i pretovara se i do pet miliona tona sirovine i proizvoda. Pored velikog značaja transportnog saobraćaja na Dunavu, ono što nedostaje Smederevu je svakako pristanište za turističke brodove.Turistički potencijal Smedereva se u velikoj meri oslanja na kulturno-istorijske znamenitosti. Jedna od najvećih ravničarskih tvrđava u Evropi Smederevska tvrđava je jedinstvena u srpskoj srednjovekovnoj arhitekturi kao i Vila Obrenović izgrađena 1831. godine, ali nažalost ostaju potpuno nevidljive za strance koji putuju Dunavom jer ne postoji pristanište.Želela bih da naglasim da moj grad Smederevo ima mogućnost da postane važno turistička destinacija, a da u ovom trenutku zbog loše rečne infrastrukture na delu Dunava kroz Srbiju u dužini od 588 kilometara turistički brodovi pristaju samo u Novom Sadu, Beogradu, Donjem Milanovcu, Velikom Gradištu i Bezdanu. Dunavom prođe oko 500 velikih turističkih brodova, a nijedan ne svraća u naš grad zbog nepostojanja adekvatnog pristaništa bezbednog za brodove i putnike, zbog čega Smederevo ostaje bez značajnih finansijskih sredstava koje bi moglo da ima od turizma.Podsetiću vas na belu flotu koja je sedamdesetih godina bila simbol poboljšanja životnog standarda svih slojeva društva ali veliki ponos svih građana. Rečni avioni a samim tim i veću stopu zaposlenosti i sveobuhvatnom boljitku života građana Smedereva.Za rad istine građana, želim da kažem da je Aerodrom Ponikve je izgrađen za vreme kada je SPS dominirala kao jedina vladajuća stranka u Srbiji i to vreme je aerodrom bio i u funkciji civilnih letova.Poslanička grupa SPS će zbog svega navedenog u danu za glasanje podržati usvajanje ovog zakona. Hvala

Poštovani predsedavajući, uvažena ministarka i pomoćnici, dame i gospodo poslanici, danas od 15,00 časova slušam kolege iz opozicije kako imaju primedbe na ove predloge zakona i prosto mi nije jasno da opozicione stranke od svega što nam donosi dobrobit prave nešto što se može nazvati samo opstrukcijom i otežavanjem rada ovog visokog doma i mogu da postavim pitanje zašto nisu radili nešto za ovu zemlju tokom 12 godina koliko su imali vremena.Činjenica je da je upravo sporazum o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Koreje koji je danas tema razmatranja u potpunosti neophodan i povoljan za Srbiju. Dovoljan nam je pokazatelj koji se vidi kroz statističke podatke vezane za privredni razvoj Republike Koreje koji pokazuju višestruki rast, jedne sada svetske ekonomske sile.

Takođe, ne bih da zaboravim podatak da kroz aerodrom u Seulu godišnje prođe 33 miliona putnika.Privredna saradnja i trgovinska razmena između Republike Koreje i Srbije iznosila je u 2014. godini nešto preko 120 miliona dolara, od toga je svega 2,4 miliona dolara predstavljao izvoz iz Srbije. Donošenjem ovog zakona i potvrdom ovog bilateralnog sporazuma ne samo da će se povećati trgovinska razmena u smislu povećanja samog izvoza iz Srbije, već je tu i turizam i sama širina i povećanje tržišne mreže.Sklapanjem ovog sporazuma Beograd, odnosno Srbija dobija regionalni značaj i baš kao što je premijer Vučić u svom ekspozeu izložio, cilj je da se unapredi naše avio tržište u skladu sa najboljom praksom kao i promocija Beograda u glavni saobraćajni čvor regiona, povećanje unapređenja povezanosti Srbije sa međunarodnim tržištem i ubrzanje ekonomskog razvoja. Kako navodi sam ambasador Republike Koreje, gospodin Li, velika pogodnost za buduća ulaganja i želja Srbije da bude deo EU.Ovim EU.Ovim sporazumom omogući će se smanjenje geografske razdaljine od 8.261 kilometar između Seula i Beograda, odnosno povezaće se Srbija sa istokom baš kao što se povezala i sa zapadom, a podsećam vas da smo ove godine uveli i let za Njujork, 23. juna, prvi direktni let na relaciji Beograd – Njujork na čemu su nam pozavidele mnoge zemlje iz regiona. Avio kompanija zabeležila je povećanje ključnih operativnih pokazatelja u koje spada neto profit od 3,9 miliona evra u drugoj punoj godini poslovanja, odnosno ukupnog prihoda od 305 miliona evra u 2015. godini što predstavlja porast od 16% u odnosu na 2014. godinu. Kapacitet mreže linija je uvećan za 6% kao i broj obavljenih letova koji je uvećan za osam procenata i na kraju godine 2015. godine je iznosio 32.384 leta.Tako leta.Tako da će ovaj zakon realizacijom ovog sporazuma zasigurno višestruko unaprediti ovakve rezultate. Er Srbija je dokaz uspeha. Dokaz strateškog partnerstva na delu. Ostvarila je izuzetan napredak na putu ka modernizaciji i održivoj profitabilnosti. Evropsko tržište je veoma konkurentno, a stalnim ulaganjima u proizvod i usluge Er Srbija je razvila ubedljivu ponudu za evropski putnike.Od velikog značaja je i to što je nakon 10 godina po preseljenju u Zagreb korejska Agencija za promociju trgovine i investicija „Kotra“ ponovo otvorila predstavništvo u Srbiji, odnosno u Beogradu. Spremni su da podrže sve veći broj korejskih kompanija zainteresovanih za poslovanje u istočnoj Evropi, ali i da pomognu ovdašnjim firmama da uđu na jedno od najzahtevnijih tržišta na svetu. „Kotra“ inače ima 124 poslovnih centara u 84 zemlje i predstavlja globalnu poslovnu platformu čiji je cilj da doprinese ekonomskom rastu same Južne Koreje, ali i zemalja u razvoju poput Srbije. Otvaranje „Kotra“ predstavništva u Srbiji je jasan znak poslovnim ljudima i kompanijama iz Koreje da je Srbija rastuće i plodno tlo za investicije. To je dodatni podstrek poslovnim ljudima iz obe zemlje da unaprede saradnju.Na kraju bih želela da kažem da ću glasati za ovaj zakon. I želim da čestitam Vladi i uvaženoj ministarki na postignutom velikom uspehu i rezultatu. Hvala. Zahvaljujem.Reč ima narodna poslanica Danica Bukvić. Neka se pripremi narodni poslanik Ivan Kostić.Koleginice Bukvić, vreme preostalo poslaničkom klubu SPS za raspravu je četiri minuta 52 sekunde. Izvolite. Poštovani predsedavajući, poštovana gospođo ministarka sa saradnicima, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, u toku današnje rasprave koja se odnosi na dva zakona iz oblasti saobraćaja, ja ću se uključiti u diskusiju povodom potvrđivanja Sporazuma o vazdušnom saobraćaju koji je Vlada Republike Srbije potpisala sa Vladom Republike Koreje.Moja koleginica Snežana Paunović govorila je o značaju ovog sporazuma za obe države, a ja bih se kratko osvrnula na sadržaj samog sporazuma. Ovaj bilateralni sporazum zasnovan je na principima i standardima utvrđenim Konvencijom o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu u skladu sa kojom države mogu potpisivati bilateralne i multilateralne sporazume o uspostavljanju i obavljanju vazdušnog saobraćaja između teritorija zemalja potpisnica.

danas.Sporazumom sa Republikom Korejom precizno su utvrđena sva pitanja od značaja za bezbedno sigurno odvijanje putničkog i teretnog vazdušnog saobraćaja između dve zemlje. Pomenuću nekoliko značajnih elemenata ovog sporazuma. Tako, sporazumom je potvrđeno da najpre svaka strana ugovornica daje ugovornoj strani prava predviđena ovim sporazumom radi obavljanja ugovorenog vazdušnog saobraćaja na utvrđenim avionskim linijama. Dakle, strane potpisnice određuju avio prevoznioce koji će obavljati avio prevoz između Koreje i Srbije, pri čemu obe ugovorne strane izdaju dozvole u skladu sa propisima iz oblasti vazdušnog saobraćaja uz poštovanje svih obaveza iz Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu.Ono što je veoma važno, sporazumom su precizno definisane obaveze i prava avio prevoznika koje su odredila države potpisnice za obavljanje ugovorenog saobraćaja između naše dve države na utvrđenim linijama. Pomenuću najvažnija prava - da mogu da lete bez sletanja preko teritorije države druge strane ugovornice, da mogu da sleću na teritoriju države druge strane ugovornice u nekomercijalne svrhe, da mogu da sleću na teritoriju druge strane ugovornice u mestima utvrđenim u aneksu ovog sporazuma radi ukrcavanja ili iskrcavanja putnika, robe i pošte, odvojeno ili u kombinaciji. Takođe sporazumom su utvrđeni državni organi koji će u ime država potpisnica realizovati ovaj sporazum. U ime Republike Srbije to je Direktorat civilnog vazduhoplovstva, a za Republiku Koreju Ministarstvo zemlje, infrastrukture i saobraćaja.

Obe potpisnice imaju pravo da vrše ukrcavanje putnika, utovar i istovar robe i sa više destinacija, odnosno aerodroma u jednoj ili drugoj

sadrži i klauzule koje se odnose na vazduhoplovnu sigurnost i standarde bezbednosti, koji se tiču posade, vazduhoplovnih postrojenja, vazduhoplove ili njihovo korišćenje.Navela

Jer, bez dobre saobraćajne komunikacije naših dosta udaljenih zemalja, ne može se zamisliti ni dobra privredna saradnja, što je u osnovi i cilj ovakvih sporazuma.Iz

suština je da u ovom zakonu država izlazi iz svojih nadležnosti i da se oduzimaju neka ovlašćenja Direkciji za vodne puteve. O tome je rečeno i u analizi efekata zakona u prvom pasusu, gde se kaže da se ukida svojevrsni monopolski položaj Direkcije za vodne puteve.Ja bih voleo da postavim pitanje na osnovu čega se tvrdi da će privatna preduzeća bolje raditi tehničko održavanje vodnih puteva od ovog preduzeća državnog? I, na osnovu kojih pokazatelja je to izmereno i kako će se meriti efekti tog posla?Znači, normalno je i legitimno da opozicija kritikuje određene predloge zakona, pogotovo što se ima jako loše iskustvo po pitanju privatizacije državnih preduzeća, pogotovo iz ove oblasti, o čemu je danas i ministarka govorila. Ako su nam već Kinezi uzori u mnogim stvarima, zašto se npr. ne ugledamo po pitanju funkcionisanja i rukovođenja državnih firmi kako to Kinezi rade?Sigurno je da postoji način da se sa boljim rukovođenjem sačuvaju neke nadležnosti ovog preduzeća, a ne da se daje privatnim licima na korišćenje tržište kontrole ovih tokova i tehničke organizacije održavanja vodnih puteva.Takođe, u članu 267. ili u članu 44. izmene zakona se kaže da će se novčanom kaznom od 150.000 dinara do dva miliona dinara kazniti privredno društvo ili drugo pravno lice, pod jedan, ako ne uređuje i ne održava plovnost. Ja bih voleo da saznam da li je neko u protekle tri godine, gospođo ministarko, od kad ste vi nadležni za ovo ministarstvo, odgovarao za stanje plovnosti Velikog bačkog kanala? Za ljude koji ne znaju, Veliki bački kanal je trenutno najveća ekološka bomba u Evropi. Dubina Velikog bačkog kanala je 30 centimetara na prostoru opštine Vrbas i kanal nije plovan na

Velikog bačkog kanala rešiti? Činjenica je da je taj Veliki bački kanal početkom 18. veka napravljen za osam godina. Mi danas, evo već 15 godina, ne možemo da rešimo taj problem i izazivamo ogromno razboljevanje ljudi u opštinama Kula, Vrbas i Srbobran. Tako da bih molio da se to pitanje pod hitno krene da rešava.Takođe rešava.Takođe me interesuje i smatram da je suvišno u članu 14. ili u članu 2. izmena i dopuna zakona, da je stav 2. i stav 3. identičan i da se u stavu 3. poslovi tehničkog održavanja državnih vodnih puteva na teritoriji autonomne pokrajine. Voleo bih da znam zašto je u pitanju ova reč u jednini, zašto nisu autonomne pokrajine? Slažem se da na području Kosova nema plovnih tokova, ali me interesuje zbog čega se uopšte u zakonu stavlja pojam autonomne pokrajine u jednini, ako zakon važi za celu Republiku Srbiju?Takođe, pošto svi danas nešto čestitaju, ja bih hteo da čestitam ljubiteljima odbojke i da čestitam članovima Skupštine Odbojkaškog Saveza Srbije što su smenili gospodina Nenada Golijana koji nije znao da li je republika Kosovo republika ili je Kosovo u sastavu Republike Srbije. Hvala vam. Zahvaljujem.Molim najpre tehničku službu da prikupi kartice poslanika koji su registrovani, a u ovom trenutku se ne nalaze u sali. Molim vas da to učinite.

Hvala lepo.Svrha donošenje ovog zakona, kao što sam rekla, između ostalog, jeste da u oblasti tehničkog održavanja međunarodnih i međudržavnih plovnih puteva imamo zaista veću efikasnost i da to putem javnog poziva ili tendera otvorimo i za druge kompanije.Vi ste postavili pitanje kako znamo da će privatne kompanije koje dobiju taj posao biti bolje? Ja zaista ne znam da li će privatne kompanije dobiti taj posao i niko sada ovde ne može da zna da li će dobiti privatne ili će dobiti državne kompanije, ali je jedno sigurno, a to je da će biti javni poziv, potpuno pregledno, da će se oni koji mogu da ispune uslove javiti i da ćemo sigurno dobiti mnogo bolje uslove, kvalitetnije tehničko održavanje koje nam je zaista veoma važno.S druge strane, to ne znači da država izlazi iz svojih nadležnosti, kako ste rekli. Daleko od toga, država je tu da napravi uslove, država je tu da napravi projekte, država je tu da vrši nadzor, a nemamo nikakav problem da oni koji mogu da ispune uslove, bilo da su državna ili privatna preduzeća, da dobiju taj posao. Prema tome, niko danas ovde ne može da kaže da će taj posao isključivo raditi privatne kompanije.Takođe, zašto smo se vezali za najrazvijenije, pa vezali smo se upravo, dakle, vezujemo se za one koji su najbolji. Holandija je na prvom mestu po razvijenosti svoje lučke delatnosti i logično je valjda da se vežemo za one koji to rade na najbolji način. To su recimo, Holandija, Nemačka itd. Dakle, najrazvijenije zemlje. Sa Kinom ne možemo u tom smislu da se poredimo, iako izuzetno poštujem i smatram da su vrlo važni i naši odnosi sa Kinom i sve ono što radimo sa kineskom državom je od ogromnog značaja u infrastrukturi, ali konkretno ovde, kada govorimo, oni nemaju ta iskustva sa drugim vrstama kompanije, sa drugom vrstom vlasništva da bismo sa njima mogli u tom smislu konsultujemo i radimo.Veliki bački kanal, koji pominjete, se nalazi u nadležnosti „Voda Vojvodine“ i vrlo mi je drago što je vlast promenjena i što imamo jednu potpuno drugačiju Vladu i sigurna sam, jer znam situaciju u Velikom bačkom kanalu, da će to i te kako početi da se rešava što pre, jer to jeste ozbiljan problem, iako je u nadležnosti Vojvodine, za celu za celu zemlju. Hvala. Zahvaljujem.Poštovani predsedavajući, poštovana gospođo ministar Mihajlović, poštovani gosti iz Ministarstva, poštovana gospodo narodni poslanici, kao lekar koji je na Medicinskom fakultetu izučavao i polagao u okviru predmeta higijena saobraćajnu higijenu, neću da komentarišem ceo predlog zakona, već ću govoriti samo o članovima zakona koji se odnose na ekologiju, odnosno o zaštiti životne sredine i kaznenoj politici koja prati te članove, od člana 44. do 49, gde su propisane izmene čl. 267, 270, 271, 276, 277. i 278, zakona kojima se propisuju prekršaji.Ovo

i to pitanje mora biti postavljeno i na njega treba odgovoriti u skladu sa zahtevima i principima EU. Politika životne sredine EU ima za cilj da promoviše održivi razvoj i da očuva životnu sredinu za sadašnje i buduće generacije.

bilo da je to pravno ili fizičko lice, u borbi protiv ekološke štete na samom izvoru zagađenja.Zapravo, ekološki propisi Unije su nivo ispod kojega se slobodna tržišna utakmica ne može odvijati. S toga je politika životne sredine EU nedeljiva od njene ekonomske politike, politike unutrašnjeg tržišta i zajedničke trgovinske politike, konkurentnosti i energetske sigurnosti.Pravna tekovina takođe obuhvata propise koji se odnose na određene konkretne oblasti, kao što su zaštita kvaliteta vode, vazduha, klimatske promene, održivo upravljanje otpadom, kontrola hemikalija itd. Tada, takođe, postoji obaveza kontrole emitovanja opasnih materija u vodi.Na osnovu pregleda odredaba važećeg zakona koji se menjaju, odnosno dopunjuju, predlaže se promena člana 63. koji postaje član 11. predloga zakona propisana je zabrana korišćenja pokretnih spremišta postavljenih na palubi, kao spremišta za skupljanje otpadnih ulja, kao i ubacivanja u kaljuže mašinskog prostora proizvoda za čišćenje koji rastvaraju ulja ili mazivo i emulgatore, osim proizvoda koji ne otežavaju pročišćavanje otpadnih voda iz kaljuža na prijemnim stanicama.Ministar, stanicama.Ministar, a to ste vi, uz saglasnost ministra nadležnog za poslove zaštite životne sredine i ministar nadležan za poslove vodoprivrede propisuju mere koje se podrazumevaju u cilju sprečavanja zagađenja.

odnosno, rečeno medicinski, pod znakom navoda, od aterosklerotičnog procesa ili, da budem još konkretniji, ne budu kao u starom Rimu.Kazneni član 267. se menja u član 44, član 270. se menja u član 45, a član 271. u član 46, gde su definisane novčane kazne u rasponu od 20.000 do 150.000, od 30.000 do 150.000 i od 150.000 do dva miliona. Za primenu ovog zakona potrebno je da se donese pravilnik o sprečavanju zagađenja unutrašnjih voda prouzrokovanog plovidbom od strane Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, sektora za vodeni saobraćaj i bezbednosti plovidbe. Rok za usvajanje je godinu dana od stupanja na snagu ovog zakona.Na kraju, zagađenje okoline je neizlečiva bolest koja jedino može biti sprečena preventivno, tako da je moto mog izlaganja nećemo imati društvo ukoliko uništimo okolinu. Hvala na pažnji. **Veroljub Arsić** Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Vladimir Đurić, a neka se pripremi narodni poslanik Srđan Nogo. Đurić** Hvala.Poštovane kolege poslanici, čestitam svima na izdržljivosti. Ako nas iko gleda u direktnom prenosu, njima takođe čestitam. Ovo je uveliko 13 ili 14 sat, već sam prestao da merim. Ne znam zašto se kod nas izuzeci uvek pretvaraju u pravila, kao da smo u vanrednom stanju, ali to je valjda neki sistem vođenja Skupštine i sistem degradiranje Skupštine.Na početku mog izlaganja, jedan mali podsetnik o svim štetnim posledicama za javni interes koji je donela privatizacija Luke Beograd. Predsednica Saveta za borbu protiv korupcije, pokojan Verica Barać, uputila je svojevremeno pismo predsedniku Borisu Tadiću, koga je obavestila da nijedan državni organ nije preduzeo mere kako bi se sprečili negativni efekti koncentracije vlasništva u Luci Beograd, a na koje je Savet upozoravao.U pismu je navedeno da je prodajom akcija Luke Beograd 2005. godine, privatizacijom drugih luka u Srbiji i donošenjem Zakona o planiranju i izgradnji, stvoren uslov da se praktično čitavo lučko zemljište u Srbiji, osim za sada još uvek samo Novosadske luke, konvertuje u privatnu svojinu. U pismu se navodi da činjenica da je postupak konverzije, prava korišćenja zemljišta u pravu svojine započeo pre donošenja Zakona o javnoj svojini i Zakona o lukama, odnosno da još nije utvrđeno šta je zemljište u javnoj upotrebi, ni šta je lučko zemljište. Omogućeno je vlasnicima luka da izvrše konverziju zemljišta pa i priobalja praktično u privatnu svojinu.Verica Barać je navela i da takvim planovima vlasnika luke u potpunosti idu na ruku i izmene generalnog urbanističkog plana, koji je 2009. usvojila Skupština grada Beograda. To naravno nije greh ove vlasti, međutim, ne može se nova vlast rehabilitovati zbog nečinjenja sadašnje vlasti, da se ovaj greh ispravi ili barem na neki način kultiviše. Ne može biti izgovor da je zatečeno stanje po preuzimanju vlasti razlog zašto se i dalje javna svojina nad zemljištem pretvara u gradsko građevinsko zemljište. Nova vlast je preuzela Srbiju još pre četiri godine i ne bi trebala više za svoje činjenje ili nečinjenje da krivi bilo koju prethodnu vlast.U ekspozeu premijera Vučića, vezano za zakon kojim se danas bavimo, navedeno je da osnovni cilj razvoja rečnih luka se ogleda u modernizaciji svih saobraćajnih čvorišta, kako bi ukupni saobraćajni sistem Republike Srbije učinili kompetitivnim nego što je danas. Tu je navedeno da ćemo ovaj cilj postići najpre otvaranjem tržišta lučkih usluga za nove evropske, svetske i domaće lučke operatere, spominjani su raznorazni inostrani lučki operateri, za Luku Novi Sad, za novu Luku Beograd, za Luku u Smederevu, sistemi javnog privatnog partnerstva itd.Ali, nas zanima ko je ili ko će biti vlasnik ili suvlasnik svih tih novih luka i pod kojim uslovima i šta se dešava sa postojećim lučkim zemljištem? Da li ono postaje gradsko-građevinsko, za koje vlasnike i pod kojim uslovima? Za sada znamo da još jedino Luka Novi Sad nije privatizovana od svih luka koje imamo na našim plovnim rekama, Dunavu, Tisi, Savi, ali iz ekspozea vidimo da je to jedna od sledećih privatizacija.Spomenuto je da zemljište i infrastruktura neće biti predmet privatizacije luka, ali ne znam zašto bismo verovali Vladi da nećemo opet biti u situaciji kao pre neki dan za Smederevo, da donosimo neki leks specijalis o recimo priznavanju prava službenosti nad zemljištem čije je vlasništvo nedefinisano i slične stvari.Nadalje, realizacijom projekta „Beograd na vodi“, reku Savu, koja je međunarodni vodni put, mi praktično isključujemo iz sistema plovidbe na unutrašnjim vodama i to iz sledećih razloga:

Planirani pešački most, postavljen visoko iznad vode, sa mnogo stubova i lukova, malog raspona, u potpunosti ukida Savu kao plovni put, a planirana kula od oko 50 metara ulazi u korito reke, te ta pozicija izaziva poremećaj protoka vode, manevar brodova i barži kao i odbranu od leda.Moram leda.Moram da naglasim da bi zapažanja po ovom pitanju možda imala sasvim drugi karakter kad predmetni projekat ne bi bio zasnovan na 3D modelu, već na ozbiljnim projektima sa svim potrebnim tehničkim parametrima. Obzirom da to nije slučaj, predlog zakona koji je pred nama, praktično neće obuhvatiti reku Savu u sistem međunarodnih plovnih puteva.Članom puteva.Članom 10. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama, predviđa se da se prevoz jahtom ili plovilom za rekreaciju po osnovu iznajmljivanja u znak na unutrašnjim vodama,može vršiti samo jahtom ili plovilom za rekreaciju domaće državne pripadnosti, dakle, pod srpskom zastavom, koje je u svojini domaćeg pravnog ili fizičkog lica registrovanog za delatnost iznajmljivanja jahti ili plovila za rekreaciju.Zašto onemogućavamo rentiranje jahti rekreacionih plovila pod inostranom zastavom? Zašto onemogućavamo rentiranje jahti rekreacionih plovila u inostranom vlasništvu? Jel tako razvijamo jahting turizam? Protekcionizmu? Smatramo da je naša flota dovoljno velika i razvijena pa se možemo ograničiti samo na nju? Nisam siguran da je tako.Naravno da razumemo potrebu da se ova delatnost reguliše kako država ne bi iz ovih poslova bila uskraćena za poreze od čarterovanja, poreze i doprinose na zarade zaposlenih članova posade, ali smatramo da je ovu delatnost bilo potrebno drugačije regulisati, kako bi se na nju delovalo stimulativno i kako bi se stvorili preduslovi i za druge fiskalne prihode, umesto da se jednostrano čarterovanje zatvori u protekcionističke okvire, restriktivnim rešenjem donetim preko kolena.U obrazloženju Vlade navedeno je da se ovakvo rešenje predlaže jer je uočeno iznajmljivanje jahti i rekreacionih plovila koja nisu upisana u domaće upisnike plovila, već su registrovana u inostranstvu, i da se često iznajmljuju i bez posade. Pa zašto nismo propisali registrovanje ino plovila kojima bi se ovde radio posao čarterovanja i ubirao fiskalni prihod od toga?U obrazloženju je takođe rečeno i da su u uporednom pravu zemalja u okruženju propisana rešenja da jahte i rekreaciona plovila moraju da plove pod zastavom zemlje u kojoj se delatnost rentiranja obavlja. Kao primer, navedene su Hrvatska i Crna Gora.Ja moram da kažem da ovo naprosto nije tačno. Zašto se Vlada kao predlagač, po drugi put u kratkom vremenu u predlaganju zakonskih rešenja, neistinito poziva na ugledne primere iz inostranstva?Isto je nedavno urađeno sa Zakonom o finansiranju lokalne samouprave, kada smo kroz raspravu jasno pokazali da u skandinavskim zemljama i preko 80%, a negde i 100% poreza na zarade ostaje lokalnim samoupravama.Ja ću vam dati konkretne primere. Prema članu 45. crnogorskog Zakona o jahtama, čarter preduzetnik se registruje u Crnoj Gori, jahta se može iznajmljivati pod domaćom ali i inostranom zastavom. Zakonski uslov za davanje jahte u čarter pod stranom zastavom, jeste da se pored vinjete, plati i jednokratna godišnja nadoknada od 1.500 do 10.000 eura. Tu visoku naknadu uzgred kažu da u Crnoj Gori brodari masovno eskiviraju, a država se ponaša prilično tolerantno po tom pitanju. Razlozi za ovo mogu biti razni, jedan od njih može biti nerazumna visina fiskalnog ili parafiskalnog nameta u čemu verujem, naša država ima puno iskustva.Prema katalozima recimo, jedne od većih kompanija koja posluje u Španiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj,

Posebno su propisani uslovi za plovila pod EU zastavama, a posebno za plovila pod zastavama trećih zemalja. Naravno, traži se da se najmanje ispoštuju norme propisane pravilima za statutornu certifikaciju jahti i brodica pod hrvatskom zastavom“. Dakle, barem ono što je propisano za plovila pod hrvatskom zastavom.Eksplicitno je navedeno, citiraću: „čarter djelatnost se može obavljati i jahtama koje viju zastavu treće zemlje čija je duljina trupa veća od 40 metara, ukoliko posjeduje odobrenje za kabotažu“. Predloženo rešenje deluje izuzetno restriktivno i kako rekoh, protecionistički doneto preko kolena.Odbijaju se inostrani brodovi koji bi možda došli u neku našu marinu i ponudili se za izdavanje iz naših marina, možda nekim inostranim turistima koji bi poželeli da započnu plovidbu baš iz neke naše marine. Ali, konačno, najviše u ovome smeta ponovno neistinito pozivanje na inostranu praksu kao paravan za činjenicu da život uvek ide ispred nas, a mi ga zakonskim rešenjima nažalost nespretno i neuspešno jurimo. Hvala. Arsić** Reč ima narodni poslanik Srđan Nogo. Nije tu.Reč ima narodni poslanik Dalibor Radičević. Radičević** Poštovani predsedavajući, poštovani ministre, dame i gospodo narodni poslanici, pred nama je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama.Cilj izmene i dopune zakona je pre svega usaglašavanje postojećeg zakona sa Zakonom o privatnom obezbeđenju i Zakona o istraživanju nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju, kao i da se urede određena pitanja koja nisu bila do sada uređena ili su uočeni nedostaci prilikom primene postojećeg zakona.Proučavajući predložene izmene i dopune zakona mogu se uočiti četiri cilja na koja se zakon odnosi i to, pod jedan ukidanje monopolskog položaja Direkcije za vodne puteve koja je imala do sada prilikom obavljanja poslova oko tehničkog održavanja međudržavnih i međunarodnih puteva monopolski karakter.Direkcija za vodne puteve u proteklom periodu ima velikih problema da ispuni svoje obaveze, pre svega zbog objektivnih razloga zato što flota brodova je u starosti od 40 i više godina. Deo budžetskog novca koji je namenjen za održavanje vodnih puteva odlazi na remont brodova, kao i na plate članova posade.Ovim zakonom se upošljava i privatni sektor koji će navedene obaveze moći tehničkog održavanja plovnih puteva, obavljati brže i uz manje troškova. Analizom je utvrđeno da kod nas na tržištu postoje specijalizovane firme koje će moći i kadrovski i tehnički da odgovore zahtevu koji se postavlja pred njih.Direkcija za vodne puteve bi na sebe preuzela stručni nadzor nad izvođenjem tih radova kako bi se ispunili svi propisani parametri plovnih puteva, kao i sprovođenje tendera, odnosno javnih poziva za određivanje izvršioca posla.Drugi

Oni su registrovani u inostranstvu, i plove na našim vodama pod tuđim zastavama. Na ovaj način oštećen je i budžet, jer se ne ostvaruju prihodi na osnovu poreza. Takođe se ne plaćaju ni doprinosi na zarade za članove posade. Time su dovedeni u neravnopravni položaj i plovila koja su registrovana i plove pod našom zastavom.Predlogom zastavom.Predlogom zakona je predviđeno da je moguće iznajmiti samo plovila koja su upisana u jedan od domaćih upisnika plovila i da nije moguće iznajmiti plovilo bez posade, posade, čime se povećava bezbednost svih koji su korisnici usluga i stvaraju se dodatni prihodi u budžet Srbije.Treći cilj je rešavanje sigurnosti usklađivanja Zakona o plovidbi u lukama na unutrašnjim vodama sa Zakonom o privatnom obezbeđenju. Primenom odredaba ovog zakona omogućiće se podizanje nivoa sigurnosti u obavljanju vodnog saobraćaja, kao i sprečavanje izvršenje krivičnih dela, kao što su krađe, piratstvo i krijumčarenje.Na kraju, četvrti cilj koji se postiže ovim zakonom je to što je pronađena pravna mogućnost da se u skladu sa pravnim sistemom prizna pravo na obavljanje lučke delatnosti i privrednim društvima koja su sopstvenim sredstvima izgradila lučku infrastrukturu pre 2003. godine i pre stupanja na snagu samog Zakona o koncesijama. Moram da izrazim zadovoljstvo zbog toga što iako nije postojala zakonska obaveza sprovođenje javne rasprave, ministarstvo je u septembru mesecu ove godine održalo javne konsultacije u Privrednoj komori Srbije sa svim relevantnim učesnicima koji su bili zainteresovani za primenu ovog zakona.U danu za glasanje podržaću Predlog izmena i dopuna predloga Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama. Hvala.

ima narodni poslanik Milanka Jevtović Vukojičić. kolege poslanici i poslanice, poštovani građani Srbije, pred nama je danas na dnevnom redu, u stvari pred nama su danas na dnevnom redu dva zakona iz oblasti saobraćaja, i to jedan zakon iz oblasti vodnog saobraćaja i jedan zakon iz oblasti vazdušnog saobraćaja.Saobraćaj, inače, kao privredna grana, itekako je značajan sa aspekta poboljšanja kvaliteta života građana Srbije, sa aspekta povećanja zapošljavanja, a naravno značajan je i sa aspekta pregovora koje vodimo sa EU, a tiče se Poglavlja 14, odnosno poglavlja koje se odnosi na transportnu politiku.Najpre moram da pohvalim da vrednost jednog zakona meri se i po tome koliko je on uvremenjen u realnosti. Prvi zakon koji se odnosi na izmene i dopune Zakona o plovidbi lukama na unutrašnjim vodama značajan je sa tog aspekta što je u kratkom vremenskom periodu su uočeni nedostaci i naravno i najbolji zakon ako nije sprovodljiv u praksi on postaje mrtvo slovo na papiru.U tom smislu ove izmene i dopune Zakona itekako su značajne jer zakon treba u stvari da odgovara životnim uslovima i realnosti. Ovaj zakon značajan je zato što prvi put uvodi tržišnu konkurenciju o jasnim i transparentnim uslovima i to kroz korišćenje Zakona o javnim nabavkama, odnosno kroz korišćenje raspisivanja tendera za ona visoko specijalizovana privredna društva koja su se specijalizovala upravo za obavljanje izgradnje hidrotehničkih objekata, ali i za poslove drugih hidrotehničkih i bagerskih radova.Iz podsticanja tržišne konkurencije ove izmene i dopune zakona su značajne. Takođe, izmene i dopune ovog zakona značajne su i sa aspekta bezbednosti i sigurnosti kako luka, tako i privrednih brodarskih društava, a koji se odnosi na angažovanje licenciranih privrednih subjekata za poslove privatnog obezbeđenja.Ove izmene zakona su značajne i sa aspekta usaglašavanja ovog zakona sa zakonima koji su u međuvremenu doneti, a to su Zakon o privatnom obezbeđenju, Zakon o istraživanju nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju, kao i Zakon o prekršajima kada se tiče raspon izrečenih prekršaja koji se izmenama i dopunama ovog zakona takođe predviđaju.Ovaj je značajan iz razloga što su izmene i dopune rađene i na osnovu uporednih zakonodavstava zemalja susednih koje imaju iskustva i to su pre svega zakoni Republike Crne Gore, Republike Hrvatske, Bugarske i Rumunije, a odredbe zakona se u stvari odnose na smanjivanje sive ekonomije i na strogo poštovanje poreskih propisa pre svega u smislu registrovanja jahti u jedinstveni registar plovila na teritoriji Republike Srbije i naravno plaćanja poreza na ostvareni prihod, kao i plaćanja poreza na zarade koja su angažovana kao članovi posade.Takođe, izmene i dopune ovog zakona značajne su i sa aspekta preduzimanja hitnih mera kada su u pitanju plovidbene nezgode, a to je obaveza brodarskih privrednih društava koja su dužna da donesu plan hitnih mera zaštite kako žrtava tako i njihovih porodica, a koje se odnose na smeštaj, prevoz i medicinske a što je naravno u skladu sa Zakonom o sprečavanju nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju. Moram da istaknem i velike zasluge nadležnog Ministarstva za građevinu, saobraćaj i infrastrukturu kada je u pitanju donošenje strateškog dokumenta za razvoj vodnog saobraćaja na desetogodišnji period, ali i na donošenje akcionog plana na petogodišnji period gde je precizirano

standarda.Moram da navedem da je strategijom predviđen razvoj kontejnerskog saobraćaja koji je vrlo važan za razvoj vodnog saobraćaja, ali i koji je vrlo važan sa aspekta naše robe, izvoza naše robe jer je vodni saobraćaj cenovno najjeftiniji i naša roba automatski postaje konkurentna na tržištu EU.Takođe želim da istaknem da su za kontejnerski saobraćaj već obezbeđeni rečni informacioni sistem, da se samo u sektoru saobraćaja rade projekti koji su vredni četiri milijarde evra, da je itekako mnogo uloženo i u infrastrukturu i poboljšanju svih drugih infrastrukturnih objekata, objekata, počev od puteva, železnica itd.Srpska napredna stranka u danu za glasanje podržaće oba predloga zakona. Zahvaljujem. Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Miladin Ševrlić. (Nije

Saša Radulović. (Nije tu.)Reč ima narodni poslanik Vladimir Orlić. (Odustao.)Reč ima narodni poslanik Dragan Vesović. (Nije tu.)Reč ima narodni poslanik Zoran Radojčić. (Nije

zakon se donosi da bi se ostvario ubrzani razvoj vodenog saobraćaja i završila započeta zakonodavna reforma sistema upravljanja lukama. Predloženim izmenama i dopunama Zakona se drugačije uređuje oblast tehničkog održavanja vodnih puteva. Naime, ukida se zakonski monopol, koji po važećem Zakonu Republike Srbije ima Direkcija za vodne puteve za obavljanje poslova tehničkog održavanja međunarodnih i međudržavnih puteva. Direkcija za vodne puteve po važećem zakonu jedina je ovlašćena na teritoriji Republike Srbije da obavlja ove poslove.Predloženim izmena i dopunama Zakona uvodi se da se privatni sektor uključuje u obavljanje ovih poslova. Izmene i dopune ovog zakona podstiču stvaranje novih privrednih subjekata, razvoj postojećih, jačaju tržišnu konkurenciju i otvaraju mogućnost za privlačenje stranog kapitala. Na ovaj način se ostvaruje jedan od jasno definisanih ciljeva Vlade Republike Srbije, a to je kreiranje povoljnih uslova za poslovanje privatnog sektora.Takođe, sektora.Takođe, ovim zakonskim predlogom radi se podizanju nivoa sigurnosti u obavljanju vodnog saobraćaja, kao i na sprečavanju krivičnih dela kao što su krađe i piratstvo.U osnovi postoje dva modela na osnovu kojih se uređuju pitanja iz ove oblasti. Prvi je onaj po kome Republika Srbija trenutno uređuje ovu oblast, a to je da postoji jedan nadležni državni organ, da se on finansira sredstvima iz budžeta i da obavlja sve poslove tehničkog održavanja vodnih puteva.Drugi kada postoji jedan nadležni državni organ koji utvrđuje standarde za tehničko održavanje, sprovodi javnu nabavku, a samo izvođenje fizičkih radova prepušta specijalizovanim firmama na tržištu i to je upravo model koji se predloženim izmenama i dopunama ovog zakona predlaže.Do sada smo imali situaciju da sredstva koja Direkcija za vodne puteve dobija iz budžeta Republike Srbije uglavnom ulaže u plaćanje članova posade i tehničko održavanje ispravnosti plovila, odnosno flote, za koju smo čuli da je u jako lošem stanju i u koju godinama nije ulagano. Dakle, činjenica je da Direkcija za vodne puteve duži niz godina nije ulagala dovoljno sredstava za obavljanje pojedinih poslova tehničkog održavanja.Predloženim izmenama i dopunama ovog zakona sredstva koja će Direkcija za vodne puteve dobijati iz budžeta Republike Srbije će se isključivo koristiti za finansiranje izvođenja radova tehničkog održavanja međunarodnih i međudržavnih puteva i na taj način će Republika Srbija ispuniti svoju međunarodnu obavezu održavanja propisanih parametara plovnih puteva u cilju nesmetane plovidbe.Danas na tržištu postoji veliki broj specijalizovanih firmi koje brže i efikasnije mogu da obavljaju ove poslove, ali pod stručnim nadzorom Direkcije za vode, kako se i predlaže izmenama i dopunama ovog zakona.S

koja nisu registrovana u Srbiji, već su registrovana u inostranstvu. Nas to ne treba mnogo da dotiče, obzirom da se radi o nametanju troškova privrednim društvima koja nisu domaćeg porekla.Na taj način što su registrovana u inostranstvu i što plove pod zastavom stranih država, na njih se i ne primenjuju zakoni Republike tako da oni izbegavaju plaćanje poreza, čime Republika Srbija gubi značajne prihode.Usvajanjem predloženih izmena i dopuna ovog zakona ta privredna društva će imati obavezu da se registruju na teritoriji Republike Srbije, a obzirom na to da je procena da postoji znatan broj takvih privrednih društava, određena sredstva, odnosno značajna sredstva će se sliti u budžet Republike Srbije. S druge strane, privredna društva koja već posluju na teritoriji Republike Srbije se stavljaju u ravnopravan položaj sa ovim privrednim subjektima i na taj način ona postaju i konkurentna.Takođe,

pomoći žrtvama i njihovim porodicama u slučaju nesreće u saobraćaju, kao i sa usklađivanjem propisima Evropske unije.Sa finansijskog aspekta, ove izmene i dopune će prouzrokovati određene troškove brodarima, ali moram da naglasim da se radi o troškovima koji nisu značajni, obzirom da oni donose interne planove i da za izradu ovakvih planova mogu da angažuju lica koja su već zaposlena kod njih.Brodarska privredna društva i luke će biti u obavezi da organizuju sigurnosnu zaštitu na taj način što će angažovati lica koja su licencirana za obavljanje delatnosti privatnog obezbeđenja i ovu ovu obavezu privredna društva već imaju u skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju, tako da je ne treba posmatrati kao dodatan namet privrednim društvima, već prosto kao usklađivanje sa zakonom koji je na snazi.Na kraju, želim da uputim čestitke potpredsednici Vlade i ministarki za zalaganje u radu Ministarstva koje vodi i pozivam sve narodne poslanike da u danu za glasanje podrže predložene izmene i dopune ovog Zakona.

danas raspravljamo i o Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Koreje, koji sledi napore za dalje unapređenje bilateralne ekonomske saradnje između dve zemlje, otvaranje kancelarije Kotram, Korejske agencije za promovisanje trgovine i investicije, u decembru 2015. godine i potpisivanje Sporazuma o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u januaru ove godine.Srbija godine.Srbija ima potpisane sporazume o vazdušnom saobraćaju sa 87 država širom sveta, od čega sa 37 ima multilateralni sporazum o zajedničkom evropskom vazduhoplovnom području.Sa saobraća 19 kompanija koje direktno lete do 47 gradova u Evropi i Aziji. Samo u prošloj godini je kroz vazdušnu luku u Surčinu prošlo više od 4,7 miliona putnika. Južna Koreja se zbog brzog privrednog rasta svrstava u grupu takozvanih azijskih tigrova, a njen ekonomski uspon zasnovan je pre svega na ulaganju u obrazovanje, visokom procentu akademski obrazovanih kadrova i snažnoj industriji sa svetskim poznatim kompanijama, kao što su „Samsung“, „LG“, „Hjundaji“, „Kia“.Ovaj sporazum će omogućiti bolje povezivanje u oblasti avio saobraćaja, kao i uspostavljanje direktnih letova između dve zemlje do tri puta nedeljno. Udaljenost između Beograda i Seula iznosi 8.300 kilometara, a eventualnim uvođenjem direktnih letova skratilo bi se vreme putovanja sa postojećih 20 na 11 do 12 časova. Mogućnosti koje su ovim sporazumom predviđene za avio prevoznike i za putnike će značiti bolje veze i veći izbor u vazdušnom saobraćaju između Srbije i Južne Koreje i daće podsticaj daljem unapređenju bilateralne saradnje, naročito u oblasti ekonomije, turizma i obrazovanja.Ovim sporazumom, kao i drugim sporazumima i zakonima iz oblasti vazdušnog saobraćaja, Vlada Republike Srbije nastoji da ostvari cilj koji je premijer, gospodin Aleksandar Vučić, naveo u svom ekspozeu, a to je da se srpsko avio-tržište unapredi u skladu sa najboljom međunarodnom praksom, razvijajući Beograd kao jedan od ključnih regionalnih centara vazdušnog saobraćaja, unapređujući povezanost Srbije sa međunarodnim tržištem i ubrzavajući ekonomski razvoj Srbije i vrednost koju dobijaju za novac srpski poreski obveznici. Ja sam sigurna da ćete u tome uspeti.Srpska napredna stranka će u Danu za glasanje podržati ovaj sporazum, kao i Predlog zakona

poštovani poslanici, ja ću govoriti o nečemu o čemu niko večeras nije pričao. Govoriću o ovoj Agenciji za upravljanje lukama.Agencija je konstituisana Odlukom Vlade 2013. godine. Agencija je ovu 2015. godinu završila sa suficitom od 43 miliona 90 hiljada 728 dinara. Taj novac će ove nedelje biti prebačen u budžet Republike Srbije. Ta ista Agencija od 10. 04. 2015. godine, kada je Vlada odredila naplatu tarife, fakturisala je 229.792.094,80 dinara i od toga je Agencija naplatila 193.138.913,86 dinara, što je 84,04%. S druge strane, Agencija je vinetirala pretovar tereta u iznosu od 8.127.166,51 tone.Što tiče rezultata Agencije, u 2015. i 2016. godini, Agencija je dobila 150 zahteva za utvrđivanje lučkih područja i odobrenja za obavljanje lučke delatnosti. Pozitivno je rešeno negde oko 50 predmeta.Sad se ja obraćam gospođi ministar, da pogledate član 53. izmene i dopune Zakona. Jer, čini mi se da je tu uvedena retroaktivnost. Ako je to tačno, da pogledate još jednom, ali, ako je to tačno, to ne bi bilo dobro, jer vi znate da je svaka retroaktivnost protivzakonita. Toliko od mene. Hvala. Poštovani predsedavajući, poštovana gospođo ministarka sa vašim saradnicima, pre svega da pozdravim vaše prisustvo danas ovde i celodnevni boravak sa nama, kao i odgovaranje na pitanja, ja posebno želim to da naglasim iz ugla Poslaničke grupe „Dveri“, jer ste vi prvi ministar u ovoj Vladi koji je odgovarao na naša pitanja i ja sam vam na tome zaista istinski zahvalan. Ostali ministri su se uglavnom oglušavali i izbegavali da odgovaraju na naša pitanja, iz čega sam ja zaključivao da smo bili u pravu u svemu onome što smo govorili – da oni nisu imali odgovor na naša pitanja. Vama hvala.U vašem odgovoru ste otvorili i nekoliko tema koje sam ja želeo da naglasim u ovom kratkom vremenu koje je preostalo, a te teme kako ste vi obrazložili, razlog zašto se određeni deo poslova koji je do sada radila Direkcija predaje u ruke određenih preduzeća koja će konkurisati na tenderima. Vi ste rekli da je u pitanju održavanje da je u pitanju održavanje tih poslova koje je do sada radila Direkcija i u tom smislu me zanima da mi još jednom pojasnite koji je to motiv bio, jer vi u obrazloženju člana 2. Zakona, predviđajući mogućnost da se pojedini poslovi iz delokruga Direkcije za vodne puteve prepuste privatnim preduzećima na tržištu, u cilju smanjivanja troškova i efikasnijeg obavljanja ovih poslova.Vi ste tu pomenuli još jednu stvar – budžet, koji je, kao, u problemu da budu izdvojena sredstva za ove troškove i obaveze, ali ja ne vidim šta se tu menja time što to poveravate privatnim preduzećima koji će vršiti taj posao? Znači, vi taj budžetmorate da imate. Neće sigurno privatna ili državna preduzeća raditi o svom trošku održavanje vodnih puteva. Znači, vi taj budžet morate imati, ili ga nećete opet imati, tako da se taj posao svakako onda neće raditi. Znači, ovde se postavlja pitanje – ima li tog budžeta za te poslove ili nema? Ako ga ima, zašto onda taj budžet nije mogla da ko-risti Direkcija za vodne puteve. Ako ga nema, opet ga neće imati i svejedno je kome do-deljujete da radi to održavanje. Dakle, prvo je pitanje ima li budžeta za te poslove ili nema?Pomenuli ste, takođe, da je jedna od najboljih firmi, to mi je drago da čujem, u oblasti održavanja vodnih puteva upravo jedna državna, odnosno domaća, odnosno državna kompanija, ali to ne znači da će ona dobiti posao na tenderu. Jer, neka kompanija koja za jedan dinar bude povoljnija na tom tenderu će možda dobiti taj posao i tako će državna kompanija ostati bez posla. Da li to nešto znači što je ona najbolja? Ne znači ništa. Imali smo toliko situacija u Srbiji gde su kompanije dobijale nameštene poslove tako što su konkurisale na tenderu za jedan dinar manjom cenom. Mislite da je neko slučajno dao jedan dinar manju cenu? Pa, naravno da je procurela informacija kolika je tenderska ponuda iz državne firme, što znači da neko neprestano cinkari državne firme na tenderima, daje te informacije privatnim firmama i privatne firme postepeno uzimaju poslove državnim firmama. Evo, najveći primer vam je „Lasta“. „Lasta“ je izgubila niz linija svojih prevoznih maršruta koje je imala širom Evrope, pa čak i u domaćem saobraćaju unutar Srbije, upravo zato što su na nameštenim tenderima privatne firme, sad ne ulazim u to da li vaše, partijske, itd, dobijale taj posao za jedan dinar povoljnijom ponudom od „Laste“. Očito je da je neko iz menadžmenta „Laste“ cinkario koja je njihova ponuda i davao tu informaciju privatnim

Izvolite. **Zorana Mihajlović** Mislim, izvinjavam se, sad moram da kažem, ja mogu nekad i da razumem zašto vam se ne odgovara, zato što vi u jednoj rečenici pomešate pet stvari. Ali, hajde ovako. Znači, rekli ste, citiram vas, da se Direkcija predaje u ruke određenih privatnih kompanija koje će dobiti na tenderu.Znači, to zaista pre svega, ne razumem izjavu. Niti se nešto predaje u ruke, niti se Direkcija predaje u ruke. Direkcija postoji, postojaće i dalje i te kako će raditi. Svi ti ljudi koji su u Direkciji obavljaće svoj posao tako što će se baviti, ponavljam još jedom i rečnim informacionim sistemom i projektovanjem i pre svega nadzorom. Dakle, tehničko održavanje, pustićemo da kroz javni poziv, eventualno učestvuju druge i privatne i državne kompanije koje to mogu da rade kvalitetnije i bolje nego što to danas može da radi sama Direkcija, budući da oprema sa kojom Direkcija raspolaže, jeste zaista veoma zastarela.Prema tome, neke druge državne kompanije, pomenula sam bila „PIN“ ili neke druge privatne kompanije koje to mogu da urade na bolji i efikasniji način, ukoliko budu na javnom pozivu i tenderu dobile posao, zašto taj posao ne bi radile? To ne znači da Direkcija ne postoji i da se gasi, ili da se predaje nekome Direkcija u ruke. Mislim, to zaista nije tačno.Zatim, takođe ste rekli, oko novca za održavanje. Toliko novca koliko imamo sada za održavanje, dakle, nešto više od 150 miliona, odnosno moguće oko 180 miliona, dakle dato i biće predmet tehničkog održavanja onih koji na javnom pozivu, tenderu, pregledno budu dobili taj posao. Ponavljam još jednom, oprema sa kojom neke druge kompanije raspolažu je mnogo bolja i kvalitetnija nego što je trenutno oprema same Direkcije i za sada je to toliko. Zahvaljujem.Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, pre zaključivanja zajedničkog načelnog jedinstvenog pretresa, pitam da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa ili još neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 96. Poslovnika?Reč

da vam čestitamo na početku i na Duing biznis listi, pre svega vaša je zasluga oko građevinskih dozvola sa 152. na 36. mesto i pomeranje na 47. mesto Srbije, s tim što moramo da kažemo da je Hrvatska 43, Bugarska 39, Rumunija 36, a Makedonija 10. na toj istoj listi.Nisam bio siguran sa kim pričam večeras, pošto vi ste jedina od predstavnika Vlade, uključujući kandidata, mandatara, koji je pominjao više prošlu vlast, DS i neku prošlu vlast itd, da ništa nije u životu uradila, kao da je ova vlast nastala pre ameba, pa onda su nastale ribe, pa beskičmenjaci, pa kičmenjaci, pa onda nastala su sva Mićun, pa Desimir Tošić i onda su došli na vlast ponovo SNS. Vi ste, gospođo, bili dugo godina deo ove vlasti kao G17 plus i ne treba vas od toga biti sramota.Da se vratimo na zakon. Isključivo sam pričao o zakonu na zakon. Isključivo sam pričao o zakonu 18 minuta. Očigledno je da ovaj zakon ima nedostataka i da ima tačno namenjene stvari koje se tiču privatizacije Luke u Novom Sadu, a to ćemo da vidimo vrlo brzo.Ono što jeste problem jeste što me niste ubedili u kom to tačno zakonu o fizičo-tehničkom obezbeđenju i uredbi koja nije doneta od strane Vlade, a mora da se donese, a to vam je poslanik

da nam Direkcija radi poslove, a za Direkciju su i pre toga radili, „Ivan Milutinović“ i radili su „Regulacije Sremska Mitrovica“ i razne druge firme, kako ćemo sada za to obezbediti sredstva da čistimo i održavamo plovne puteve, a i te kako su vezani za odbranu od poplava? Ako imate zamuljana korita, onda imate problem sa visokim vodama i onda je to problem Vodoprivrede Srbije, a ovo je usko vezana oblast.Ja bih voleo da ovaj Zakon bude takav kakav ste rekli, ali očekujem da za nekoliko meseci dobijemo izmenu zakona, pre svega zbog glavne teme ovog Zakona, a to je očigledno privatizacija Luke u Novom Sadu. Hvala

pominjete rang nekih drugih država, da vas podsetim da je rang Srbije u trenutku kada je formirana Vlada Aleksandra Vučića 2014. godine, bili bili smo 91. zemlja od 186, koje su se tada gledale. Sve ove zemlje koje ste pomenuli u regionu su bile najmanje 30, 40 i 50 mesta na boljim mestima nego Srbija. Dakle, tako smo počeli. Počeli smo u situaciji koju ste nam vi ostavili, kada je Makedonija već bila 12, Hrvatska je bila mislim četrdeset i neka, itd i sve te zemlje koje ste sada pomenuli.Srbija je, dakle za dve godine uspela da, samo u građevinskim dozvolama bude bolja od 150 zemalja, od sadašnjih 190 koje se gledaju. Tako da, da, jeste, ovo je rezultat ove Vlade i rezultat reformi koje se sprovode.Kada govorite o privatizaciji Luke Novi Sad, verovatno polazite od svega onoga što je radila DS nekada, pa ne možete da se otmete tom utisku i tom načinu privatizacije, pa mislite kako je nešto uređeno unapred i kako će se na taj način izvršiti privatizacija. Privatizacija Luke Novi Sad je javna, pregledna i transparentna. Nema privatizacije zemljišta, nema privatizacije infrastrukture, postojaće ugovori o ulaganju u Luci Novi Sad i to će da bude jedna modernija i razvijenija luka nego što je danas, zato što je to interes države Srbije, a ne interesi kojekakvi privatni, koji su postojali u nekom vašem periodu.Da li sam ja vas ubedila ili nisam, manje je važno od onoga što vide građani Srbije svaki dan kako radi i funkcioniše ova Vlada. Hvala vam lepo na svemu što ste rekli do sada.

DS.)Imate dva problema, gospodine Ćiriću, prvo, što nema osnova za repliku. Druga stvar, nemate pravo ni vi na

samo, postavljeno je pitanje – da li kada pričate o nameštanjima tendera imate problem sa vašom prošlošću? Samo to.Reč

Prekršili ste član 107. i dostojanstvo Narodne skupštine, jer zaista ne pokazujete istovetan stav prema svim poslanicima kako pozicije, tako i opozicije.Ja posmatram stavove svih mojih kolega poslanika sa druge strane i ne znam zbog čega toliko nervoze, nestrpljenja da se čuje glas i arugmenti protiv onoga što je rekla i izjavila ministarka

pomenuta ministarka, kada su pomenute 24 privatizacije koje su navedene kao najproblematičnije upravo u periodu između 2004. godine… izričem vam opomenu vezano za član 103. u skladu sa članom 109. zato što ste zloupotrebili pravo po Poslovniku i ušli u repliku, da završimo konačno.(Goran ima narodni poslanik Marijan Rističević. Dame i gospodo narodni poslanici, Zakon o lukama i unutrašnjim vodama, ne znam, moram da pitam, nije mi kolega poljoprivrednik tu, da li su Maldivi unutrašnja voda ili…

Sad ja pitam, s obzirom da je izvršena agresija na Maldive od strane stranke bivšeg režima – da li su Maldivi unutrašnja ili spoljna voda?Ali, Bože moj, ja bih voleo da sam u njihovo vreme, za razliku od njih, ja bih voleo da smo na ovoj Duing listi napredovali, da nismo bili 91. da smo bili prvi. Ja bih to pozdravio. Ja bih na leđima nosio, ovim plovnim putevima bi ih nosio, makar plivao i na leđima nosio celu stranku bivšeg režima samo da su bili makar ispod 90. mesta, a ne 91. na toj listi.U to vreme, koliko se ja sećam tih plovnih puteva, i plovnih i lovnih, bilo je tu svega i svačega, bile su dve liste. Jedna je bila za nas koji smo radili, a druga lista je bila za one koji su vladali. Oni su plovili na jahtama, a mi smo to gurali nekako svojim radom. Ovaj član 10. o jahtama se odnosi najverovatnije na njih, jer ministarka očekuje da iz patriotskih razloga oni to registruju ovde, pa nek se bar bave iznajmljivanjem. Ja verujem da imaju šta da iznajme. Mi nemamo, brate, ni čamac, mi koji smo radili.Bile su dve liste. Jedna je bila ta duing, a druga je bila drping. Zato u nekim trenucima ja pomislim, kada razgovaram o Zakonu o unutrašnjim vodama i u lukama, da je stranku bivšeg režima sastavio sudski pozivar.

pivu.Dakle, ne mogu oni mene omesti, mudar čovek se ne da lako omesti. Evo, neko se tamo smeje. Znate ko može da prepozna mudrog čoveka? Samo onaj ko je mudar. Ja ne očekujem da oni to prepoznaju. Oni to ne znaju. Ja očekujem da samo napreduju na onoj drugoj listi. Ja o njima bih voleo da govorim najlepše, ali mi nisu dali razlog za to. Ja ne mogu u svojim govorima, moj govor je kao ogledalo, kao ogledalo sam prineo stranci bivšeg režima, otuda toliko galame i kad pričamo o brodovima i lukama i o jahtama, i to onim jahtama koje idu na Maldive, koje neće ovde da se izdaju po članu 10, to

putevima.Gospodine predsedavajući, da li mogu da pričam o brodovima? Evo neću spominjati onaj brod ludaka koji je spomenuo gospodin Bojan Pajtić dok je bio predsednik tog broda ludaka, evo neću spominjati. Ništa nisam izmislio. Ja pričam o tome da su neki tim plovnim putevima grickali jastoge, išli na Maldive. Znači, to su bili plovni putevi. To što podriguju pred sirotinjom koju su očerupali i stekli sve dok su ovi drugi gubili sve, pa nisam ja kriv, kriva je jahta, kriva je plovidba, krive su luke, sumnjive luke itd. Zato ja pozdravljam sve nove puteve, jer se njima prevoze ljudi, roba. Oni su samo turističkim razlozima izlazili napolje, a ja mislim da imaju jaki poljoprivredni razlozi za ovo.Mi ove godine imamo brod od osam miliona tona kukuruza i nešto više. Biće višak tri i po do četiri miliona tona zato što su nam ovi uništili stočni fond, pa sada moramo da izvozimo kukuruz. Ja bih voleo da možemo da izvozimo gotove proizvode, ali ne možemo, industrija koju su oni ostavili bila je zanemarljiva. Sada im se ne dopada kada o tome pričam, kada prinesem ogledalu, njima se tu ne sviđa šta vide u ogledalu. Sami su krivi svojim delima i nedelima.Dakle, mi moramo da izvozimo kukuruz, da izvozimo stočnu hranu. Voleo bih da izvozimo konzerve, voleo bih da izvozimo suhomesnate proizvode, ali bože moj, oni nisu ostavili nikakvu industriju i onda još oni koji su za to zaslužni, koji su nas tako lepo očerupali sada pričaju o tome kako će oni štititi očerupane.Ja pozdravljam sve puteve, vazdušne, vodene, pozdravljam pruge, ali bih voleo da prevoze što više naših roba i što više naših radnika, a da nas prevoze u turističke svrhe, da i mi vidimo belog sveta, da i mi možda vidimo te Maldive, jer to što su ovi okupirali, ne znači da mi nemamo pravo da vidimo. Mi ćemo gledati da to zaradimo, ne da otmemo, kao što su oni to radili i zato mislim da je vreme da što više robe i što više naših putnika prevezemo, pre svega radnika, da oni svakog prvog donesu, da ono što seljaci proizvedu radnici prerade energijom koja može da se proizvede iz obnovljivih izvora, takođe, iz poljoprivrede i da sa tom robom stvorimo hleba i posla za sve. Oni nisu ostavili, sem za sebe, ni za koga nikakav prostor, da država bude jednakih šansi, da država ljudima koji su je stvorili može da garantuje da rade pošteno i da žive dostojanstveno od tog poštenog rada. Oni to nisu imali i zato ja pozdravljam sve puteve.Zbog sigurnosti putnika, naša najveća stratišta su Jasenovac, Jadovno, Kragujevac i Ibarska magistrala. Svaki put, bio on vodeni, vazdušni, bila pruga, ja ću da pozdravim zato što putevi spajaju. Putevi spajaju ljude, putevi spajaju privredu. Ono što bih ja voleo jeste da više robe izađe iz naše zemlje, a da manje uđe, da imamo suficit, pokrivenost uvoza izvozom, možda zahvaljujući prevozom ove robe. Svakako nismo izvozili robu koju je proizvodila ova družina. To bi bile prazne barže, prazni šlepovi itd. Dakle, kolac nisu zašiljili.Ja pozdravljam sve one koji su se oznojili, koji su svojim znojevitim rukama napravili neku robu koju izvozimo i zahvaljujući kojoj je ova država opstala. Ovi plovni putevi će doprineti da naša pokrivenost uvozom-izvozom bude još veća od sedamdeset i nešto procenata koliko je sada, u njihovo vreme bila je jedva 51, 52%, što znači da je ova država počela ozbiljno da proizvodi robu i da je izvozom pa i ovim plovnim putevima napravila napravila novca da ljudi mogu da žive od toga. Roba je novac i ja mislim da je u proizvodnji spas.Brod koji sam ja nekada hteo da potopim, sam se potopio, tu spasa nema, posada neće da izbaci novac iz džepova, on tone zbog te težine, odatle beže svi koji su pametni, tu spasa nema. Zahvaljujem svima na pažnji.

ste se prepoznali da ste bili na brodu ludaka? Ja ne mogu da vas prepoznam u tome.Da li još neko želi reč od ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa?(Goran Ćirić,

ima narodni poslanik Aleksandar Marković.

taj skok koji smo spominjali već danas nekoliko puta, skok na svetskoj „Duing listi“, kao da je nekima krivo zbog toga. Jedan ovlašćeni predstavnik pre samo nekoliko minuta

na to, prosto kada se sumira današnja diskusija, čule su se najrazličitije stvari, najrazličitije kritike. Pa, se kritikuje iako je u pitanju privatizacija, pa su se čule kritike ako nema privatizacije, pa se kritikuje monopol, pa se kritikuje kada nema monopola. Hajde, da se dogovorimo jednom ili bolje da se vi dogovorite između sebe, da li ste za vraćanje komunizma ili ste za kapitalizam ili kako već da nazovem ovo stanje. Hajde, da se onda vratimo u komunizam. Ali, to prvo objasnite narodu. Prvo to kandidujte kao svoju ideju na izborima, pobedite na izborima, pa onda sprovodite. Ovde se kritikuje uopšte pokušaj uvođenja neke privatne inicijative, kao da je to nešto loše samo po sebi, kao da će bolje biti, ako ostane nešto pošto poto državno, a pri tom neefikasno, kao da je to neki greh, kao da je to nešto loše.Kada da je to nešto loše.Kada je reč o Direkciji za vodne puteve, postojeće stanje je upravo takvo da državni organ ima apsolutni monopol, apsolutni monopol i na projektovanje i na izvođenje radova i na vršenje nadzora i mi upravo to menjamo, ovim predlogom zakona menjamo. Želimo da se plovni put razvija po ugledu i na Nemačku i na Austriju. A meni se čini da su neki zaspali prosto u nekom proteklom periodu postkomunističkom periodu i da vam se više sviđa takav, da kažem, prevaziđen stav.Kada je reč o samoj privatizaciji luka, mada je gospođa Mihajlović malopre spominjala luku, odnosno privatizaciju Luke Novi Sad i rekla sve u tom smislu da ne bih ponavljao, dakle u tome je razlika između nas i vas. Način na koji mi shvatamo ovu temu i način kako ste vi, odnosno ne vi možda lično, ali stranka svakako u kojoj učestvujete za vreme dok je vršila vlast shvatala proces proces privatizacije i način na koji treba da se privatizuje, pa i Luka Beograd.Jedan od govornika je spominjao, vidim da sad nije u sali, privatizaciju Luke Beograd i ja moram da postavim pitanje kakve to veze ima sa ovom vladajućom većinom, sa ovom Vladom na čelu sa Aleksandrom Vučićem? Kakve veze ima? Pa mi smo nasledili takvu situaciju sa Lukom Beograd. Mi pokušavamo između ostalog upravo ovim zakonskim predlogom da popravimo ono malo što može da se popravi iz katastrofalne situacije koju smo nasledili, ako je upravo vaš rezultat, rezultat bivšeg režima i ne samo ta privatizacija nego i mnoge druge privatizacije i ne možete nama to stavljati na teret i odgovornost.Pominjali su se danas jedan govornik, čudom sam se čudio gospodine predsedavajući kako je on devet minuta utrošio vremena svog izlaganja o temi „Er Srbije“, „JAT“, Aerodroma itd, devet minuta je potrošio na to. Ja sam pažljivo gledao predložena zakonska akta i nigde nisam našao da je danas na dnevnom redu „Er Srbija“.„Er

samo ću vam ukratko reći, novine su pisale o tome. Privatizacija JAT ervejza poslužila je kao vežba ekspertima koje je angažovala konsultantska kuća „Ročšild“, jer do tada nisu imali ni dan iskustva u oblasti vazdušnog saobraćaja, ali su zato uspeli da naplate jedan koma dva miliona za konsultantske usluge. Rezultata nije bilo. su pisale da je postojao dokument po kome su bodovane ponude konsultantskih kuća. Sa jedne strane je bio konzorcijum predvođen BNP Paribasom, a sa druge strane „Ročšild“. U delu koji se odnosi na reference tima ponuđača, tačnije direktora projekat „Ročšild“ je bodovan sa nula bodova, ali ipak je dobio ugovor. Ipak je dobio posao.Međutim, to im nije smetalo da milion i 125 hiljada evra uzmu na ime dnevnica. Evo ispred mene, ugovor o pružanju konsultantskih usluga, izrade i implementacije strategije privatizacije za javno preduzeće JAT ervejz. Milion i 125 hiljada evra smo platili. Ništa nismo dobili. Posao nije završen.Dve evra po danu, 33 radna rada, ukupno 80.000 evra, jedan od članova te konsultantske kuće. To je primer kako ste vi pokušavali da privatizujete i privatizovali razne firme.Da ne bih ponavljao sve ono što je više puta istaknuto, SNS podržava ovaj predlog zakona i glasaćemo u danu za glasanje za isti. Zahvaljujem. se više niko ne javlja od ovlašćenih predstavnika,

Hvala.